Amandmani do kraja rasprave koje su proveli Odbori za financije, državni proračun, Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za europske integracije i zakonodavstvo. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama je Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom turizma i Ministarstvom financija radi usklađivanja sa više zakona. Ovim zakonom se usklađuju njegove odredbe sa Zakonom o strancima, Zakonom o azilu, Zakonom o oružju, Zakonom o eksplozivnim tvarima te je provedbenim propisima donesen temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu te Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Donošenjem zakona sustav upravnih pristojbi uskladiti će se sa relevantnim pravnim instrumentima pravne stečevine Europske unije na području viza. Ovim zakonom, odnosno prijedlogom zakona se ukidaju carinske pristojbe u tarifnim brojevima od 67 do 72 što je istaknuto kao potreba s jedne strane u okviru mjera i aktivnosti provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a s druge strane u okviru aktivnosti vezanih za proces pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u Poglavlju 29. carinskih unija. Ova oslobođenja predložena ovim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama se mogu svrstati u osobna i predmetna. Osobna oslobođenja se odnose na oslobađanje od naplate upravnih pristojbi za žrtve trgovanja ljudima i maloljetnike kojima se privremeni boravak odobrava iz humanitarnih razloga, a predmetna oslobođenja na spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice za strance na stalnom boravku, osobne iskaznice za azilante te iskaznice za strance pod supsidijarnom zaštitom, zatim u postupku izdavanja isprave koje se izdaju prema odredbama Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine u postupku odobrenja azila prijevremene i supsidijarne zaštite kod podjele oružja vlasnika registriranih oružja koji to oružje poklanja Republici Hrvatskoj, pravne lijekove protiv stranaca, protiv rješenja o smještaju produženih smještaja u prihvatnom centru za strance i zahtjeve za izdavanje viza. Najvažnije izmjene koje se predlažu u tarifi upravnih pristojbi su propisivanje upravnih pristojbi za izdavanje rješenja za utvrđivanje uvjeta za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, zatim povećanje iznosa upravnih pristojbi za izdavanje putovnica u žurnom postupku s obzirom da ovih žurnih putovnica imamo zaista veliki broj, često puta su neopravdane i smatramo da ćemo predloženim povećanjem upravne pristojbe smanjiti barem ove neopravdane tražitelje putovnica u žurnom postupku. Zatim povećanja iznosa upravne pristojbe na zahtjeve za izdavanje odobrenja za prijenos oružja i eksplozivnih tvari, zatim propisivanje naplate upravne pristojbe za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih skladišta eksplozivnih tvari te prodavaonica pirotehničkih sredstava. Zatim upravne pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina usklađuju se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, utvrđuju se jedinstvene upravne pristojbe na zahtjeve za sve vrste viza, ukidaju se carinske pristojbe. Financijski učinci donošenja ovoga zakona će biti sljedeći. Predložene izmjene utjecati će na povećanje Državnog proračuna u 2008. godini za 29 milijuna 403 tisuće kuna uzimajući u obzir propisivanje povećanih iznosa upravnih pristojbi u nadležnosti Ministarstva turizma, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i MUP-a dok se zbog ukidanja carinskih pristojbi očekuje smanjenje prihoda Državnog proračuna u 2008. godini za 40 milijuna kuna. Hvala lijepo. Hvala. Jedna obavijest. Predsjednik Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Zvonimir Mršić zakazao je nastavak sjednice Odbora danas u 13,30 u dvorani "Ivana Kukuljevića". Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama i nema primjedbi na njegov tekst niti razloga koji bi utjecali na njegovo ne donošenje. Dva su osnovna razloga za izmjenu i dopunu ovog zakona. Prvi je da se on uskladi sa zakonima koji su doneseni prošle godine, a koji također reguliraju ovu materiju, a to su Zakon o strancima i Zakon o azilu koji su stupili na snagu 1. siječnja ove godine, te Zakon o oružju koji je stupio na snagu 1. rujna 2007. godine. Drugi, ali ništa manje važan razlog je usklađivanje sustava upravnih pristojbi sa pravnim stečevinama Europske unije i to prvenstveno na području viza. Prijedlog izmjena zakona u biti ide u tri pravca i to: Prvo, oslobođenje od naplate upravnih pristojbi. Drugo, izmjena i visina postojećih pristojbi. I treće, brisanje carinskih pristojbi uz istovremeno terminološko usklađivanje sa već donesenim zakonima, Zakon o strancima i Zakonu o azilu. Uvodi se novo oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za žrtve trgovanja ljudima i maloljetnike koji su zbog napuštenosti ili su žrtve organiziranog kriminala ili iz nekih drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje. Nadalje, uvode se predmetna oslobođenja koja se odnose na plaćanje upravnih pristojbi u postupku izdavanja isprava koje se izdaju temeljem odredbi Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji. Dodana je i nova odredba kojom se oslobađaju plaćanja pristojbi spisi i radnje u postupku odobrenja azila, privremene i supsidijarne zaštite. Vlasnici registriranog oružja oslobođeni su pristojbe kada to oružje žele pokloniti Republici Hrvatskoj. Isto tako ne plaćaju se pristojbe na podnošenje pravnih lijekova stranaca protiv rješenja o smještaju i produženju smještaja u prihvatnom centru za strance te prigovore stranaca protiv odluka o određivanju strožeg policijskog nadzora u prihvatnom centru kao i na rješenja o ograničenju kretanja tražitelja azila. Na području viza predložena su predmetna oslobođenja od naplate upravnih pristojbi na zahtjeve za izdavanje viza članovima uže obitelji hrvatskog državljanina. Misli se na bračnog druga i djece. Zatim djeci do 6 godina starosti, nositeljima diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno te za članove obitelji državljana europskog ekonomskog prostora. Ova posljednje oslobođenja djelomično se usklađuje sa preporukama i direktivama Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Uvedena su posebna predmetna oslobođenja na neplaćanje pristojbi na zahtjeve za izdavanje viza osobama koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz humanitarnih razloga ili radi kulturne, znanstvene ili neke druge suradnje sa zemljom čije državljanstvo imaju te osobe i ukoliko to oslobođenje predlože državna tijela Republike Hrvatske. U dijelu prijedloga zakona kojim se mijenjaju postojeće odredbe uglavnom se ide na povećanje iznosa pojedinih upravnih pristojbi i to: za izdavanje putovnica po žurnom postupku, za odobrenja za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari i za izdavanje odobrenja za skladišta eksplozivnih i prodavaonica pirotehničkih sredstava. Na području upravnih pristojbi koje se odnose na djelatnosti ugostiteljstva i turizma predložene izmjene su prvenstveno posljedica usklađivanja tarifnog sustava, upravnih pristojbi sa novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu, te pratećim podzakonskim propisima. U trećem dijelu izlaganja ukratko ću iznijeti prijedloge zakona koji govore o brisanju postojećih carinskih pristojbi odnosno tarifnih brojeva od 67 do 72 i broja 74, a koji se odnose na izdavanje carinskih rješenja, prijava, odobrenja, deklaracija, uvjerenja i nadzora, te postupka oko dobivanja hrvatskog državljanstva. Navedena ukidanja proizlaze kao obveza iz provođenja Sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju Europskoj uniji i s druge strane kao potreba provođenja aktivnosti u provođenju pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u Poglavlju carinska unija. Brisanje tarifnog broja 78a, posljedica je usklađivanja ovog zakona sa Zakonom o strancima. Stranac ne može započeti s radom prije nego mu je odobren privremeni boravak, pa je izdavanje poslovne dozvole postupak koji se naplaćivao po tarifnom broju 78a suvišno u ovom zakonu jer ga tretira Zakon o strancima. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže da ovaj zakon prihvatimo u tekstu kakav je predložen i to po hitnom postupku jer nema niti jednog razloga niti vremena da se postupak otežava i produžava. Hvala lijepa. Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnice. Ma veoma kratko. Jasno da se protivim svakoj abnormalnoj kazni koju predlaže i prihvaća Sabor, međutim evo ove upravne pristojbe meni se doista ne čine velikim. One čak se i smanjuju u velikoj mjeri. Pa se tako između ostalog, u ovome dijelu gdje se govori o ocjeni i izvoru potrebnih sredstava sa donošenjem zakona doslovce kaže da provođenje zakona u Izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama pristojbama utjecati će na povećanje Državnog proračuna u 2008. godini za 29 tisuća 403 tisuće kuna, te smanjenje prihoda državnog proračuna u iznosu od 40 milijuna kuna. Znači, tu je neki debalans ako ja to sebi dobro tumačim od 11 milijuna kuna ili 10,6 milijuna kuna, nije bitno. Drugo što želim reći kada je, ovaj kada gledam ove u članku 8. ja mislim da bi čak bilo oportuno kada bi gotovo sve izjednačili iznosom od tisuću kuna. Ja mislim da bi to bilo apsolutno primjereno osim za usluge koje se pružaju u domaćinstvu. Tu jasno, treba zadržati ovaj iznos od 100 kuna, ali zašto bi recimo jedna pivnica bila opterećena sa 300 kuna a noćni bar sa 800 kuna. To meni jednostavno nije racionalno, a isti teret ja mislim je na onome tko otvara pivnicu ili taj noćni klub da li plati 200, 300, 500 ili tisuću kuna. I utoliko čak predlažem da sve ove tarife osim javno onih usluga u domaćinstvu budu budu ili iznose tisuće kuna. Na primjer, vrsta kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet 300 kuna, ili ovdje objekt, dobro jednostavnih jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih i brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu itd. 200 kuna. Vrste prenoćište, odmaralište, hostel, planinarski dom, lovački dom itd. 300 kuna. Kampiralište i kamp odredište 300 kuna itd. da ne nabrajam. Da li netko plati kada se već upusti u takvu investiciju tisuću ili 300 kuna to je apsolutno nebitno, a opet bi se možda glede toga uspio prikupiti neki, ne bitan ali mali iznos za državni proračun kojega bi kasnije usmjerili za neke druge potrebe. S jedne strane, prije smo razgovarali o ovom Zakonu sigurnosti prometa na cestama. Tamo imamo apsurdne kazne, neshvatljivo visoke kazne, a ovdje vidim ili mislim da su te pristojbe relativno niske. Mi čak u nizu odredbi smanjujemo te pristojbe. Ja mislim da za to nema neke bitne potrebe, rekoh zbog 200 kuna nitko neće propasti, ali ako upadne recimo inspekcija i odredi vam kaznu od 20 ili 50 tisuća kuna, e to je nešto drugo. Znači, ove druge kazne iz Prekršajnog zakonika i drugih zakona bi trebali apsolutno smanjivati. Konačno ako imam na umu da je revnost inspekcije daleko veća na sjeverozapadu Hrvatske nego na jugu, onda i to može biti čak i neka politička poruka. Zato se jednom riječju borim za nešto više pristojbe, jer ponavljam 200 kuna nije ništa, ali s druge strane jasno za daleko manje kazne u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama itd. iz teško da netko može zlorabiti, a diskreciju kazne mogu mnogi zlorabiti. Inače što se tiče oslobađanja od plaćanja pristojbi ona su također određena za određene kategorije javnih vlasti odnosno građana Republike Hrvatske. Tako da od plaćanja pristojbi oslobođeni su Republika Hrvatska, ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi, invalidske i slične organizacije, građani čiji je dohodak uključujući i dohodak supružnika u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine, nekretnine, štednju, motorna vozila, plovila, čija ukupna vrijednost ne prelazi 30 tisuća kuna, o čemu se jasno mora dati onaj pisani iskaz, ali tih 30 tisuća kuna možda bi se tu moglo povećati na nekih 50 tisuća kuna, zatim su oslobođeni plaćanja pristojbe invalidi Domovinskog rata. Pitam se zašto ovdje nisu isto recimo invalidi Narodnooslobodilačkog rata, zatim su oslobođeni supružnici, djeca branitelja poginulih poginulih i zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu, prognanici, izbjeglice, strani državljani za vizu odobrenje, za produženi boravak u Republici Hrvatskoj itd. Ali isto tako čini mi se da u ovim zakonima nije dobro činiti recimo distinkcije između invalida, a pošto to nisu neke bitne stavke onda bi u buduće recimo onu primjedbu koju sam istakao jer doista ne vidim razloga zašto bi invalidi Domovinskog rata bili oslobođeni plaćanja ove pristojbe, ja smatram da je to u redu, ali ne vidim razloga zbog čega ne bi bili isto tako invalidi recimo Drugog svjetskog rata oslobođeni plaćanja tih pristojbi. Sve u svemu, zakon je korektan, čak ide na ruku mnogima. Neka, iako kada bi bilo nešto veće pristojbe kod nekih tih, kako bih nazvao, vrsta djelatnosti koje se otvaraju nikome ne bi pala niti vlas sa glave. Hvala. Pojedinačna rasprava. Zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo na riječ. Zastupnik Nenad Stazić. Također, nema ga, gubi pravo na riječ. Zastupnik gospodin Ante Kulušić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama pokazuje kako je važan koordinirani zajednički rad tijela državne uprave. Dobro osmišljenim rješenjima na različite načine može se utjecati na poboljšanje kvalitete života i rada. Sigurnost građana prioritet je svake države. Vlada Republike Hrvatske osmišljenom i sveobuhvatnom politikom na različite načine pridonosi ostvarenju ovog cilja. Tako se ovim izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama pojačava nadzor nad oružjem uvođenjem pristojbi vezanim uz skladištenje eksplozivnih tvari te povećanjem pristojbi vezanih uz prijevoz oružja i eksplozivne tvari. U skladu s odredbama novog Zakona o strancima ovim izmjenama Zakona o upravnim pristojbama uvode se pristojbe na zahtjeve za odobrenje privremenog boravka, uređuje se upravna pristojba za sve vrste viza dodatno s obzirom da prekasno podneseni zahtjevi za izdavanje viza stvaraju dodatne troškove za diplomatske misije odnosno konzularne urede Republike Hrvatske, utvrđuje se posebni iznos pristojbe za žurno izdavanje viza. Ove izmjene i dopune Zakona o pristojbama donose i ukidanje jedne vrste pristojbi koja nije poticajna u novim uvjetima ulaska Republike Hrvatske u međunarodne integracije, jer komplicira međunarodnu razmjenu. Riječ je o ukidanju upravnih pristojbi koje carinska uprava naplaćuje za spise i radnje iz svojeg djelokruga. Nešto se novo uvodi, nešto staro ukida, a pojedinačan i ukupan efekt je svakako pozitivan i daje kvalitetna poboljšanja u sustavu upravnih pristojbi što zaslužuje podršku saborskih zastupnika. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu